Poštovana predsednice, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, SDPS podržava program buduće Vlade Republike Srbije koji je u svome ekspozeu iznela gospođica Ana Brnabić, mandatarka.O ekonomskom delu programa su govorile moje uvažene kolege iz poslaničke grupe, prof. Mijatović i prof. Marinković. Tako da ću se ja zadržati samo na onom delu u preostalom vremenu koji pripada poslaničkoj grupi od šest i po minuta koji proističe iz programa SDP i što je za nas jako važno, a ima veze sa programom Vlade i sa ekspozeom koji smo čuli.Reč je o nastavku puta ka EU, saradnji sa zemljama u regionu, ljudskim i manjinskim pravima,

bliska saradnja sa zemljama u regionu, kako je navedeno u naslovu iz dela ekspozea Ane Brnabić, i svakako sa susedima će biti jedan od najvažnijih prioriteta Vlade u narednim godinama.Za nas je jako važna

22 godine posle rata, u bivšoj Jugoslaviji se izgovaraju reči mržnje, pa čak i zvecka oružjem. Svim zemljama na tom prostoru prestoji težak zadatak i posao da uče mlade kako se zločini ne bi ponovili. Nikako na ovim prostorima da se suočimo sa prošlošću. Niko neće da spusti loptu. Izgovaraju se takve reči mržnje da je prosto neverovatno kako se niko ne seća kroz šta smo prošli, kroz kakve tragedije, zločine, ratove i nesreće.Često

svaki dan bukvalno neko iz država iz bivše Jugoslavije, govori jezikom i prošlosti podiže tenzije, čak se u poslednje vreme i spominju oružja.Postala oružja.Postala je izgleda već navika da se u danima obeležavanja nekih događaja iz prošlosti Srebrenica, Oluja, Jasenovac doliva ulje na vatru. Tada po pravilu dežurne patriote obavezno koriste priliku da pokažu svu mržnju prema drugima. Prekrajanje istorije, veličanje rehabilitacije ustavštva i četništva, podizanje ploča i spomenika osvedočenim zločincima postali su nažalost naša svakodnevnica. Ovih dana se čak prizivaju i ratovi,

o posvećenosti ljudskim i manjinskim pravima, osetljivim grupama i socijalnoj inkluziji, Socijaldemokratska partija je ubeđena da će moći da da i svoj doprinos pre svega u pregovaračkom poglavljima 23. i 24, koja se odnose na najvažnija poglavlja. Neće mi zameriti oni koji najviše vode računa o poglavlju 35.Naime, reforma pravosuđa, osnovna prava, prava sloboda i bezbednost jesu poglavlja koja se poslednja i u tom smislu je važno za nas da se izmeni Zakon o zabrani diskriminacije pre svega da izvršimo punu usklađenost sa pravnim tekovinama EU, a posebno u pogledu obima izuzetka od načela jednostavnog postupanja definicije indirektne diskriminacije itd.Potrebno je promeniti i Zakon o savetima nacionalnih manjina. Potrebno je uskladiti i naše zakonodavstvo sa odredbama Istanbulske konvencije, Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pre svega kroz uvođenje sigurnih kuća, nacionalnih besplatnih SOS kanala.Moramo kanala.Moramo usvojiti i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Moramo izmeniti i dopuniti Krivični zakonik, odnosno krivično delo koje se odnosi na povredu ravnopravnosti na način da se ovo delo može izvršiti ako se zbog seksualne orjentacije ili rodnog identiteta nekom licu ograničene sposobnosti ili uskrate prava ili prava građana.Više puta smo spominjali i u ekspozeu smo čuli, u programu postoji reč – dijalog, pojam – dijalog. Pored najvažnijeg dijaloga, dijaloga sa Prištinom koji proističe iz Briselskog sporazuma, dijaloga koji je od najvažnije državnog i nacionalnog značaja, za nas u SDPS su važni i dijalog i saradnja sa predstavnicima nacionalnih manjina, dijalog, odnosno socijalni dijalog i saradnja sa našim programskim, odnosno prirodnim saveznicima – sindikatima.Međutim, dijalog i saradnja države, crkve i verskih zajednica koja stoji u programu Vlade Republike Srbije, mandatarke Vlade Republike Srbije mislim da će predstavljati problem. Zašto? Zato što smo juče čuli od vladike Atanasija sramnu poruku koja je upućena Aleksandru Vučiću zato što je poverio mandat, citiram – „nerotkinji i antirotkinji koja je protiv srpske dece“.

Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije,

SNS.Dok je vama iz SNS sve bolje i bolje, dok su vaši tajkuni sve bogatiji i bogatiji, kao i funkcioneri, građani Srbije sve teže i teže žive i jedva sastavljaju kraj sa krajem.Za šest godina vlasti SNS je zadužila zemlju za 10 milijardi evra.

to da u fabrici „Goša“ u Smederevskoj Palanci građani dižu ruku na sebe zato što tri godine nisu primili plate, zato što nemaju overene zdravstvene knjižice.Na samo 70 kilometara odavde radnici svakog dana blokiraju prugu i toga nema ni u jednom mediju.Obećali

li možemo da dobijemo izveštaj u medijima i da se pomene jednom rečju - šta se dešava sa malinarima gospodine Stefanoviću, koje je policija brutalno pretukla u Požegi? Pre nekoliko dana je policija blokirala put malinarima koji danas imaju 50% nižu cenu maline nego prošle godine,

ne zanima zaista i nije to merodavno da li je neko služio vojsku ili nije da bude ministar odbrane.To nema nikakve veze sa kompatibilnošću. Da li neko ko je slao na studente vodene topove zaslužuje da bude ministar odbrane? Da li možemo mi ovde da dobije, gospođo mandatarko, obaveštenje o tome pod kojim okolnostima je ministar Vulin izbegao služenje vojnog roka, dok danas kao ministar za socijalnu zaštitu daje ratno-huškačke i zapaljive izjave? Da li brinete o tome?Srpska napredna stranka je za pet i po godina upropastila Ministarstvo odbrane, 80 pripadnika Vojske Republike Srbije ima zaradu manju od prosečne zarade u Srbiji, 72% onih koji su napustili Vojsku Srbije, to su uradili na lični zahtev. Jednu takvu instituciju koja posle crkve ima najveće poverenje naših građana.I na kraju, žao mi je što nemam više vremena, žao mi je što ovo moram da kažem, ali niko od vas, sem pripadnika SPS nema nikakav legitimitet da sedi tu gde sedi. Niko od vas nije pobedio ni na izborima za kućni savet. Ko se od vas kandidovao na izborima za predsednika, premijera ili ministre i na kojoj ste vi to listi bili? Ni na jednoj. Ova Vlada nema legitimitet i to će biti najveći problem, jer niko u Vladi, sem Socijalističke partije koja je sama izašla na izbore, nema politički legitimitet i njom će upravljati onaj koji upravlja celom zemljom već šest godina. hvala. **Igor Bečić** Dame i gospodo, uvažene kolege, ovde imamo gde se potpuno zamenjuju teze, pa imamo gospodina Jankovića koji je optužio Anu Brnabić za dugove koje je napravio bivši režim. Da, dobro ste čuli. Propali DOS-ovski kandidat Saša Janković, optužio je mandatarku za sastav Vlade Srbije, Anu Brnabić, kao glavnog krivca za dugove koje su napravile lokalne samouprave u Srbiji, pa su kritike Pokreta slobodnih građana, Saša Jankovića, na stanje finansija u lokalnim samoupravama, u stvari govore o sebi i svojoj DOS-ovskoj družini. Samo je ostalo nejasno na koga je konkretno mislio, pošto je spisak dug.Ovaj zahtev znači odgovornost i za njega, jer kao Zaštitnik građana nije štitio građene od bivšeg režima koji su opljačkali narod i lokalne samouprave koje su vodili, ali i zbog toga što je kršio zakone i Ustav, baveći se svojom političkom promocijom, pa su ga istovremeno građani plaćali preko 3000 evra mesečno, kao Zaštitnika građana.Moguće je da je mislio na svog koalicionog partnera, prethodnog govornika, koji je platio opštini Smederevska Palanka, isplaćivao preko fudbalskog kluba, kao što je više vremena provodio u kafanama, nego na radnom mestu, a cehove su plaćali upravo građani. Podsećanja radi, prethodni govornik je u svom omiljenom palanačkom kafiću napravio račun 457,710 dinara i popio 340 flaša piva. Kad se kaže bahato, Janković je verovatno mislio upravo na njegovo upravljanje Smederevskom Palankom, koju je ostavio sa tri milijarde duga i blokiranim računom preko 290 miliona dinara.Takođe dinara.Takođe se ne sme zaboraviti ni Dragan Đilas, koji je Beograd ostavio prezadužen, pred bankrotom sa deficitom preko 20ć% i sa dugovanjima za socijalna davanja, jer je poznato da je Đilas 2013. godine ostavio dug u Beogradu u iznosu od 1,15 milijardi evra, od čega je 500 miliona dinara dug prema trudnicama, porodiljama i socijalno ugroženim građanima i četiri milijarde dinara duga prema komunalnim preduzećima na ime odobrenih subvencija za komunalne usluge.Janković je tokom svog izlaganja mogao da misli na Pajtića, imajući u vidu da je bezobzirno otimao od svih, pa čak i od dece sa smetnjama u razvoju. On je 156 miliona dinara stavio sebi u džep i džep njegove stranke umesto rekonstruisao dvorac „Heterlend“ koji je bio namenjen upravo deci sa smetnjama u razvoju. Dakle, Janković veoma lako i brzo o tome kako su nastajali dugovi lokalnih samouprava može da obavesti se u svom pokretu i među svojim koalicionim partnerima, koji su pravi eksperti za otimanje od građana Srbije.Uvažena Srbije.Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, danas kada je na dnevnom redu izbor Vlade Republike Srbije, mogu da kažem da bezerezervno podržavam odluku predsednika Srbije, da predloži gospođu Anu Brnabić, za mandatara za sastav Vlade Republike Srbije i da je to državnički potez i doneta odluka u interesu Srbije.Predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić je pokazao da donosi političke i ekonomske odluke u najboljem interesu građana Srbije. Zato je i dobio ogromnu podršku na svim izborima održanim u proteklih pet godina. Zato ima moju podršku i podršku poslaničke grupe SNS i velike većine narodnih poslanika, a što je najvažnije, siguran sam i ogromne većine građana Srbije.Imamo predlog mandatara, gospođe Ane Brnabić, kako treba da izgleda njen kabinet i siguran sam da je to dobra odluka koja nam garantuje kontinuitet prethodne Vlade, koju je vodio predsednik Aleksandar Vučić, i da će biti ostvareni svi ciljevi koji su bili zacrtani u njegovom ekspozeu, koji je dao već rezultate za ovih godinu dana, da se nastavi da se gradi na temeljima koji su postavljeni u dobrom interesu građana Srbije i koji će dati rezultat nastavka poboljšanja kvaliteta života naših građana.Sve kritike koje su iznete od strane opozicije bile su u pravcu da bi se nešto reklo i u nedostatku mogućnosti da se ne bi priznali rezultati prethodne Vlade u svim segmentima našeg društva. Odlični ekonomski privredni pokazatelji, visoko podignut međunarodni ugled i činjenica da zahvaljujući predsedniku Vučiću Srbija je priznati lider regiona.Poštujući vreme, kao i predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti pomenuću i neke rezultate resora unutrašnjih poslova i odbrane. Pre toga bih takođe rekao da imamo ovde i obrazloženje predsednika i citiram – smatram gospođu Anu Brnabić da poseduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsednika Vlade, a uverila me je da može da obezbedi izbor Vlade. Cilj je da novi predsednik Vlade Srbije svojim radom i energijom nastavi da čini velike i važne stvari za našu zemlju, sprovodi reforme od realnog i javnog sektora, što će obezbediti poboljšanje opšteg poslovnog investicionog ambijenta, ubrzati put Srbije evropskom standardu, a sve u cilju bolje bolje budućnosti svih građana Republike Srbije.Takođe imamo njenu biografiju gde gospođa Ana Brnabić poseduje master diplomu sa Univerziteta Hal iz Velike Britanije i preko deset godina rada u međunarodnim organizacijama, stranim ktitorima, ktitorima, lokalnim samoupravama i javnom sektoru u Srbiji. U avgustu 2016. godine imenovana je za ministarku državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije i imamo već vidljive rezultate u tom sektoru.Takođe, ovde je pomenuto od prethodnog govornika da je bilo nekakvih sukoba policije i malinara, što je velika laž, jer smo navikli za ovih 20 dana od jednih novina, od „Kurira“ veoma velike laži u pravcu predsednika Vlade, gospodina Vučića. Imamo da je tu vest „Kurir“ pustio 2011. godine, koja govori o nekim navodnim sukobima malinara i policije,

građana. Poboljšani su rezultati rada u borbi protiv organizovanog kriminala, ukupno je zaplenjeno 10,16 tona različitih vrsta narkotika, otkriveno je preko 160 laboratorija za proizvodnju narkotika, zaplenjeno je 4100 komada različitog vatrenog oružja, zaplenjeno je ukupno 531,184 boksa cigareta, što je više i tri puta bolji rezultat u odnosu na prethodni period, kao i 281 tone rezanog duvana.Znači, imamo dosta rezultata, ali zbog vremena ne mogu sve da pomenem. Istaknuto je da je srpska policija u prvih deset najpoželjnijih partnera u 190 policija u svetu, to je Komisija generalnog sekretara Interpola.Imamo

kontrole itd. samo bih u jednoj rečenici pomenuo jer smatram da je veoma važno i Ministarstvo odbrane, da imamo bezbednost građana kao najvažniju misiju. Kontrolu granica

kilometara.Obrazovane su jedinice snage Vojske i MUP-a za obezbeđenje državne granice prema Makedoniji, Bugarskoj i Republici Crnoj Gori, rezultat zajedničkog delovanja i formiranja zajedničkih snaga do danas; preko 21 hiljadu lica koja su odustala od ilegalnog prelaska državne granice; procesuirano je, takođe, 134 krijumčara; imamo pomoć stanovništvu posle velikih elementarnih nepogoda širom Srbije, povećanje operativnih sposobnosti Vojske kroz povećanje broja vojnih vežbi; obnovljene su ratne materijalne rezerve, izdvajanje sistema, razvoj, opremanje Vojske Srbije novim naoružanjem i mnogo toga po čemu prethodna Vlada može da stane pred građane Srbije.Potpuno sam siguran i da nova Vlada, na čelu sa gospođom Anom Brnabić, može da nastavi tamo gde je ova Vlada stala. Zahvaljujem se na vremenu. Hvala.Pravo na repliku, Đorđe Komlenski. Izvolite. sa svojim predsednikom partije, koji je tada bio ministar odbrane, oštetio Vojsku Srbije i opštinu Smederevska Palanka za 14 miliona dinara, tako što su dom Vojske u Smederevskoj Palanci platili 40 miliona dinara, srušili ga, a onda ga prodali firmi „Deleze“ za 26 miliona.Hoću onima koji postavljaju pitanje zašto može da bude ministar neko ko nije služio vojsku, a kao ministra vojske u vladi u senci koju su formirali su postavili gospođu Čomić, koja nikako ne može služiti vojsku, mada ja ne sumnjam u njene sposobnosti da obavlja taj posao.Ali, da bismo jednom razbili tu famu o čemu se radi, Aleksandar Vulin nije služio vojsku i nije imao tu čast i mogućnost, zbog urođene mane koja je u vezi vida. Zbog vida mu nije dozvoljeno da služi vojsku, ali sam siguran da je ili jedini ili jedinstveni primerak čoveka koji se na takvu odluku žalio dva puta, tražio sazivanje specijalne vojne komisije na VMA, sa zahtevom da mu se odobri služenje vojnog roka. Nažalost, to nije učinjeno.Što se tiče tenkova i studenata, izgleda da je ona količina piva učinila svoje, pa je gospodin koji je to pitao pobrkao ministra vojske Kine, koji se zove Vu Lin, koji jeste poslao tenkove tamo na Tjenanmen, ali, šta da mu radimo, sledeći put kad se otrezni možda će i znati da postavi neko pravo pitanje. Hvala.

svim narodnim poslanicima ovde, a i građanima Srbije, na osnovu kog kriterijuma ste prethodnom govorniku dali reč, sem po kriterijumu ko više voli Vulina, pa su se oni iz njegove poslaničke grupe javili.Ovde postoje legitimni predstavnici naroda, to smo mi koji smo izašli na izbore, na svojim listama, sa svojim imenima i prezimenima, dobili 6, 8, 15 ili 50% glasova, i to nije problem, ali postoje i oni koji ne bi mogli ni dva glasa ni u svojoj kući, ni žena ne bi glasala za njega, a to je upravo Pokret socijalista. Hvala.Na osnovu člana 104, pošto je bio pomenut gospodin Vulin kao predsednik partije – Pokreta socijalista, tako da je kolega Komlenski imao pravo na repliku.Da li želite da se u Danu za glasanje Skupština Izvolite. **Ana Brnabić** Ja sada stvarno moram da kažem da postoje neke stvari preko kojih ne možemo da pređemo i da nije u redu i valjda bi neko trebao da se izvini ako kaže gnusnu laž da je neko tukao malinare u Požegi. To je strašno. Skandal je da izgovarate takve stvari, koji su potpuna neistina.Pošto ministar unutrašnjih poslova ne može ovo sada da vam objasni, mogu ja da vam kažem i ja vas molim, evo, ako možemo da dobijemo izvinjenje zato što ste optužili celu policiju da je tukla malinare, kad ljudi ništa nisu uradili. Za poslednje tri godine, Za poslednje tri godine, MUP nije imao nijedan incident sa građanima. Dakle, molim vas da se takve stvari ne govore. Vi optužujete našu policiju da je išla i tukla naše građane, a to apsolutno nije istina.Kao

da uradim ništa za Smederevsku Palanku. Evo, ruku na srce, stvarno nisam uspela da uradim ništa za njih. Bila sam tamo, pričala sa ljudima, pokušavala, išli smo levo, desno, da je izvučemo iz kaljuge u koju ju je ostavio narodni poslanik Milojičić.Dakle, tri milijarde dinara, tri budžeta i znam da sam povredila Poslovnik, ali, na neke stvari jednostavno ne mogu a da ne reagujem. Tri budžeta, 19 javnih komunalnih preduzeća je otvoreno u Smederevskoj Palanci, sve institucije su u blokadi, pa ljudi, aman, neke stvari stvarno ne mogu da se dozvole u ovoj Srbiji. Ništa nismo uspeli da uradimo.Sa druge strane, za vodosnabdevanje smo uspeli nešto da uradimo. I ovde da odgovorim sada – digitalizacija, vodosnabdevanje, kanalizacija i sve ovo ostalo. Dakle, ta dva procesa ne isključuju jedan drugi. Možemo i radimo ih paralelno. Ne možemo da kažemo – ok, zato što nema svuda vodosnabdevanja i kanalizacije. Hajde samo time da se bavimo, pa neka nam prođe voz, da ne uradimo nešto za digitalizaciju. Dakle, radimo sve zajedno.Za vodosnabdevanje imamo projekte u Aleksincu, Pirotu, Kikindi, Somboru, Užicu, završen u Smederevu, Vrbas, Paraćin i Knjaževac. Ali, ono što ćete se šokirati, verujem, je da je kamata na sredstva koja smo ugovorili sa nemačkim KWF,

po medijima, gde god hoćete, da vam žene budu sitan kusur za rasprave za koje nemate ni znanja, ni snage. Da se manete toga. Kako da vam kažem, mislim da je vreme da se stvarno manete toga.Da li ću ja ili neću umeti da budem ministarka odbrane, to će zavisiti od toga da li će ili neće DS uspeti da vrati sav svoj ugled kod birača, da ponovo formiramo Vladu i da li bih ja uopšte ikada prihvatila poziv da budem u izvršnoj vlasti. To je pitanje političkog stava. To je pitanje i političkog znanja. Možete to da me pitate i ja ću vam reći – ja sam parlamentarka. Mislim da je ovo mesto gde se dešavaju najvažnije stvari u državi i društvu. Po tome sam u manjini i zato ovaj parlament ima malo ugleda. Ali, sa onoliko ugleda kojeg ima,

nemojte da budete nervozni, vi mene molite i ja vas nešto molim. Ako bi mogla buduća ministarka Zorana Mihajlović malo ovu haljinu da povuče. Znate, provokativno to deluje.

Izričem kaznu Miloradu Mirčiću za ovo što je izrekao, opomenu. Dakle, ne dozvoljavam u ovom parlamentu da poslanici iz bilo koje političke partije vređaju žene koje se bave politikom. Znači, dosta je bilo, granica je

Ne vidim zbog čega je tolika nervoza, ali da ne komentarišem. Ja se zahvaljujem Zorani Mihajlović što je uslišila moju molbu, a vi nastavite i dalje da neartikulisano reagujete pa dokle doguramo.Ono veoma čudno, a to je iz ekspozea, da umesto da se bavimo životnim problemima sa kojima se Srbija većinska suočava, da vidimo, primera radi, kako da rešimo ovu glad, bedu, nemaštinu, nezaposlenost, mi smo ovde slušali ekspoze koji potpuno odudara od realnosti. Kako odudara? Tako što na prvom mestu ili u žiži budućeg interesovanja ove Vlade, po rečima mandatarke, biće digitalizacija, kao nekad elektrifikacija kad je bila posle rata,

Zamislite kakva je to slučajnost. Budući mandatar kaže da je prioritetni posao, prioritet svih prioriteta, da izvršimo digitalizaciju u Srbiji. I kada to sluša običan građanin, on ima utisak da je to veoma bitno, da je to najbitnije, da će sutra mnogo bogatije da živi, da će digitalizacijom nestati sve veći broj narodnih kuhinja, da će digitalizacijom sve veći broj ljudi biti zaposlen, a pri tome ne pada mu na pamet da je digitalizacija najvećim delom tehnički posao. Zamislite koliko je to smešno, da u državi koja ima ukupno sedam miliona i 200 hiljada stanovnka vi kao prioritet svih prioriteta stavljate digitalizaciju. To se u ozbiljnijim kompanijama uradi za nepunih godinu dana.Drugo, ako ste mislili da je ovo kontinuitet bivšeg ministra lokalne samouprave, grdno se varate. Kako zaboravljate zasluge Kori Udovički? Kori Udovički je kao resorni ministar započela ovaj projekat, dovela ga maltene do kraja. Šta je sprečilo? Sprečilo je lažno svedočenje sadašnjeg mandatara kada je u pitanju afera vetrogeneratora. To je sprečilo Kori Udovički da ostane kao ministar i završi započeti posao. To je suština. Umesto ovde da slušamo kako će se budući predsednik Vlade, a i sama Vlada boriti protiv narastajućeg kriminala, mi se ovde bavimo potpuno marginalnim, sporednim stvarima.Da vidimo šta je to sa tim Kosmajcem, najvećim kriminalcem, kriminalac nad svim kriminalcima. Kako to odjednom preko noći čovek je na slobodi, nije više narkodiler? Kako to da Stanko Subotić, zvani Žabac, na volšeban način je preko noći izašao na slobodu? Šta vi mislite, gospodo, da će se kriminal sprečiti tako što ćete sitne male džeparoše, prevarante, kriminalce nižeg ranga, hapseći njih da sprečite kriminal? Ne, kriminal je najopasniji onaj koji je povezan sa vlašću. Vi morate pre svega da očistite redove Vlade od onih koji su u kriminalu ili skloni kriminalu. Svi oni koji su se bavili falsifikovanjem, svi oni koji su se bavili prevarama moraju da izađu pred lice pravde i da snose određene konsekvence. Setite se samo da je bivši ministar odbrane u nemačkoj vladi podneo ostavku zato što je, pod znacima navoda, falsifikovao svoj doktorski rad, doktorsku disertaciju. Falsifikat se sastojao u tome što nije u fusnoti naveo autore koje je koristio u svom radu. Iz moralnih razlogaje podneo ostavku, a mi ovde imamo, već godinama javnost priča o tome koliko je sumnjiv ili manje sumnjiv doktorski rad pojedinih ministara, kako su i na koji način stekli diplomu. Ne možete valjda očekivati od takvih da se oni bore protiv kriminala.Mi

žele da napakoste Srbiji i srpskom narodu, biraju Vidovdan. Nemojte to da gubite iz vida. Tako je Vidovdan izabran da se kidnapuje predsednik, više puta izabran, Slobodan Milošević, a njegovi sledbenici, rukovodstvo njegove partije potpisalo je sramni Briselski sporazum. Na tu stolicu, na to mesto doći ćete i vi, samo nastavite ovako. Hvala vam. Zahvaljujem.Da li će govoriti Vladimir Đurić ili Tatjana Macura?Vladimir Đurić, Hvala.Poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, uvažena mandatarko, ova Vlada je Vlada kontinuiteta. Ne bi bilo loše osvrnuti se na dosta prethodnih vlada. Ja ću podsetiti građane kada je obaran Čaušesku 1989. godine, kamere televizije Novi Sad su tada prenosile snimke iz Rumunije i mi smo tada u rumunskim očima viđeni kao bogati susedi, kao zapad. Danas, dvogodišnji ponderisani prosek rasta BDP-a u Rumuniji je 4,5%, u Srbiji je 1,8%. To je cena istorijskih zabluda za koje malo ko u ovoj sali može da kaže da ne snosi odgovornost.Kada govorite o rezultatima prethodne Vlade, ja ću kratko samo skrenuti pažnju na ono što o tome govori Fiskalni savet. Skrenuću pažnju da posle pet godina vlasti ne možete se više pozivati na prethodne režime. Vrlo kratko ću samo reći, da, tačno je da će deficit opšte države biti manji od planiranog, da će i javni dug biti manji od planiranog. Tačno je da je povećana naplata fiskalnih prihoda, ali ću isto tako reći da je Fiskalni savet pre neki dan oštro skrenuo pažnju da stanje finansija u lokalnim samoupravama preti da potpuno potopi naše javne finansije. Skrenuo je u svom izveštaju od pre tri meseca pažnju da je isceđena dobit iz javnih preduzeća, da je potpuno izostala njihova reforma, da su potpuno izostale strukturne reforme, da je struktura javnih rashoda i dalje veoma nepovoljna i da smo zbog svega toga jako izloženi i dalje fiskalnim rizicima.Nema građanina u Srbiji koji ne bi želeo da vaša obećanja u ekspozeu uspeju. Kada govorite o digitalizaciji i o transparentnosti Vlade, ja ću vam postaviti jedno pitanje - zašto transparentnost Srbije mora preko Upravnog suda i Poverenika za informacije od javnog značaja da pokuša da dobije koncesionu dokumentaciju za aerodrom „Nikola Tesla“? Molim da mi odgovorite. Hvala.

Nisam hteo da govorim o zdravstvenom sistemu, jer reagujem prilično emotivno i sam prolazim kroz njega i mislim da vrlo kompetentno mogu da dam ocenu. Međutim, nakon vaše besede o zdravstvenom sistemu, dobio sam jednu fotografiju od jednog građanina Mladenovca, koji mi je poslao fotografiju da na vratima doma zdravlja piše da svi oni koji dovedu decu zbog visoke temperature ponesu i lekove sa sobom, jer pedijatrijska služba nema lekove protiv visoke temperature.Molim vas, pre nego što pročitate sve te silne nagrade za reformu obrazovnog sistema i pre nego što izgradimo sve te velelepne zdravstvene centre nekoliko stotina miliona evra. Hajde prvo da nabavimo lekove protiv visoke temperature za sve domove zdravlja.Društvo znanja i reforma obrazovanog sistema nije prvi put prioritet u ovoj Skupštini i u vašem ekspozeu. Bio je 2012. i 2013. i 2014. i 2016. i 2017. godine. Pet godina prioriteta reforme obrazovnog sistema, on i dalje čuči u nekom uglu 19. veka.Pošto veka.Pošto govorite o reformi obrazovnog sistema i uporno ponavljate kontinuitet sa svim vladama, želim nekoliko pitanja da vam postavim. Da li znate koliko školskih godina unazad pet godina, je počelo da učenici nisu imali udžbenike,

da li znate kakvi zakoni vam se spremaju da uđu za desetak dana u parlament? Govori se o zakonima o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, o zakonima u oblasti visoko-školskog obrazovanja. Ako ne znate, to je poseban problem. Ako znate, ne znam kako je moguće da govorimo o društvu znanja, jer oni prave partijski obrazovni sistem i o tome ćemo svakako više govoriti kada za to dođe vreme. Moje pitanje je – da li znate kakvi se zakoni iz oblasti obrazovanja spremaju po rečima ministra budućeg i trenutnog, oni treba da uđu ovog leta u parlament.Mislim da nije moguće da napravimo društvo znanja i da krenemo u reformu obrazovnog sistema, a da znamo stav ili stavove buduće premijerke, sadašnje mandatarke o plagiranim diplomama. Ćutali ste o tome i sada u raspravi niste ni reč rekli o tome. Nemoguće je da krenemo dalje i ne možete da uđete u reformu da ne znamo vaš stav o tome. Nema društvo znanja ukoliko podržavate jedan takav sistem i sistem koji ima jednu hiper produkciju magistarskih radova, doktorskih disertacija, to je nemoguće ministarka, odnosno mandatarka.Još jedno pitanje – sa kim želite da pravite društvo znanja? Po vašim stavovima delite ili podržavate ekonomske reforme po kojima su smanjene plate prosvetnim radnicima i tako ste seli u red, jednu korpu ministara koji su Srbiju učinili jedinom zemljom u Evropi koja je smanjila plate nastavnicima, učiteljima, profesorima, mislim na prosvetu.Kako mislite kada ste pored plate oduzeli i dostojanstvo, onima, mislim na prosvetne radnike, vrednosti kod naše dece o kojima ste vi pričali,

obrazloženje jedna rečenica - Smatram da gospodine poseduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsednika Vlade, a uverio me je da može da obezbedi izbor Vlade.Ove godine smo napredovali za još dve rečenice. U obrazloženju prva rečenica je ista, treća – predlagač kandidata kaže šta je cilj nove Vlade, ali ono što posebno zabrinjava jeste druga rečenica, gde predlagač kandidata kaže ukazujem svoje poverenje. Znači, teška je muka naterala čoveka da kaže da ukazuje svoje poverenje svom predlogu najboljeg kandidata.Pošto se u Skupštini sve unapred zna, zna se ko je vlast, ko podržava vlast, zna se ko ne podržava vlast, zna se ko kako glasa. Ja tu idilu ne mogu da pokvarim, niti imam nameru da kvarim, jer bi me onda prozvali da se mešam uvoks populi voks dei. Narod odlučio kako će da bude, šta da radimo. Ali, mi je interesantna stvar kako je došao predlagač kandidata do najboljeg kandidata.Znači, najbolji kandidat nije neko od bivši ministara, nije neko od poslanika, nije neko ko pripada nekoj političkoj stranci koja čini koalicionu vlast. Čovek je ušao u bazu podataka svih stranaka koje čine koalicionu vlast i nije našao najboljeg. Okrenuo se levo, desno, video je koje muke su pred Srbijom, da treba odličan kandidat, najbolji kandidatm, gotovo kao predlagač. Raspitao se ko je tu najbolji, ko ima tu najveću mudrost i nije mogao da pogreši. Pronašao je najboljeg kandidata za koga je siguran da kada sazove sednicu Vlade, Dačić kao član Vlade ima da treperi kao prut, Rasim LJajić ima da salutira, Nenad Popović ima da cvokoće, najbolji kandidat ima da zavede red. Nema to da bude raspušteno. To sve mora da bude u redu. Meni je drago što je i predlagač kandidata našao adekvatnog kandidata.Međutim, zbunilo me ovde što kaže da taj njegov kandidat je njemu rekao da ima većinu u Skupštini i onda sedam dana smehotresna olimpijada. Vi tamo ako ne budete glasali za najboljeg kandidata, u onom broju koji sam odlučio, idemo na vanredne parlamentarne izbore, nećete vi meni da kradete mandate, nego ćemo da pročistimo liste, pa će da dođu oni koji moraju da glasaju. I to je to. Svaka čast. Sve je u skladu sa propisima, došli ste do najboljeg kandidata, niko ne sumnja da je to najbolji kandidat. Ja što se tiče državnih poslova ne računajući one političke, došao sam do zaključka, najbolji političar je onaj koji se ne bavi politikom. Kaže – najbolji kandidat je najstručniji kandidat. Pogledam biografiju, vidim ono NBA, Niskogradnja „Ratko Mitrović“. Kaže – dokazao se, posebno sposoban. Od 1. januara krenuo je projekat najboljeg kandidata, on se zove e-beba. Znači, kada se rodi odmah ga proknjiže kompjuterski u porodilištu.I, drugi rezultat koji je pokazao najbolji kandidat je projekat e-zup. Međutim, taj projekat tek stupa na snagu decembra ove godine. Ovo što je u stranim firmama najbolji kandidat radio, to ništa ne znači. Seksualno obrazloženje imali smo za Božidara Đelića, pa znate kako je bilo, pa smo imali za onog Lazara Krstića, i nije neka referenca, ali e-beba, e-zup, to je krajnji domet.Blagi savet – kada budete izabrani za predsednika Vlade, svim članovima Vlade da oduzmete kreditne kartice da ne plaćaju parama Vlade parfeme i ono ostalo. Nemojte slučajno da ulazite u afere sa kojima su opterećeni kandidati za članove Vlade. Oni su preopterećeni aferama, „Galenika“, „Dunav“, „Agrobanka“, „koferče“, „Banana“, „Niša“, „Šarić“. To nemojte da vatate u ruke jer vi ne odgovarate za ono što se desilo pre vas. Vi ćete da odgovarate za ono što se desilo posle vas. Ako uspete da im oduzmete kartice to će biti vrhunski domet vašeg političkog menadžmenta kako znate da sa ljudima baratate, jer predsednik Vlade treba da zna da barata sa ministrima.Predsednik Vlade ako ne zna da barata sa ministrima, onda je to opasno. Pozivam vas da nastavite sa dobrom praksom, sat vremena ranije ustajete, sat vremena kasnije spavate, i svako jutro u pola osam postrojavanje ministara, da raportiraju, jer čim budete okrenuli leđa, obrali ste bostan.Što se tiče tog evropskog puta ka EU, vodite računa, iz pouzdanih izvora sam saznao - Srbija se prima 2389. godine.

Dame i gospodo, nemamo dovoljno vremena da govorimo o svim kandidatima, pa ću se zadržati samo na jednom.Završio je vojnu školu, a zatim i Vojnu akademiju. Napredovao je u vojnoj hijerarhiji, usavršavao se u zemlji i inostranstvu i danas je uvaženi i cenjeni general u Vojsci Srbije koji uživa i veliko poštovanje daleko van granica naše zemlje. Ovakvu biografiju, nažalost, nismo dobili. Pitamo se ko brine o bezbednosti?Za

Za direktora BIA postavljen je Bratislav Gašić, kod koga je, nažalost, sve sumnjivo. I taman smo pomislili da je došao kraj ovakvim nameštanjima, a sada nam za ministra odbrane kandidujete gospodina Aleksandra Vulina, koji je bio desna ruka gospođe Mire Marković.Aleksandra Vulina za mesto ministra odbrane, nažalost, ne kandiduje apsolutno ništa, a njegovi rezultati u Ministarstvu za rad jasno govore da on mora da se povuče iz politike, ali i da odgovara, i to ne samo politički, već verovatno i krivično kada bismo imali nezavisno tužilaštvo.Podsetiću vas samo na pokušaj pljačke budžeta preko konkursa koji je ministar Vulin sproveo 2014. godine, a na koji su se prijavile partijske i nevladine organizacije koje su osnovane tokom tog konkursa. Javnost ga je u tome raskrinkala i konkurs je povučen. Ali, odgovornosti, nažalost, nije bilo.Sećate li se možda i skandalozne politike uslovljavanja socijalne pomoći radnom obavezom. Šta je onda Aleksandar Vulin dobro uradio u polju socijalne politike, pa sada može da uređuje odbranu? Kada je trebalo smirivati tenziju u regionu, on ih je raspaljivao. Kada je trebalo biti uz radnike, on je odmarao po spa centrima. Kada treba da snosi odgovornost, vi ga nagrađujete novim ministarstvom. Na kraju ćete, gospođo Brnabić, izborom Aleksandra Vulina za ministra odbrane dokusuriti poslednju instituciju kojom su građani ponosni. Hvala. **Đorđe Komlenski** Aleksandar Vulin je završio pravni fakultet, završio je najvišu školu iz bezbednosti, nacionalnu, koja postoji u ovoj zemlji i više je nego kvalifikovan da obavlja posao ministra odbrane. O tome koliko je on kvalifikovan govore i svi oni koji su to podržali, a podržao je i general Lazarević, i podražili su mnogi drugi koji znaju Aleksandra Vulina, njegove sposobnosti, njegove mogućnosti i jako dobro znaju šta je u ovoj oblasti potrebno raditi dalje i šta je korisno za ovu državu.Rezultati i uspesi Ministarstva za rad, socijalnu politiku, boračka pitanja u prethodnom periodu, gde ni jedno socijalno davanje u proteklom periodu nije umanjeno, gde su sva davanja stizala na vreme, apsolutno govore o tome koliko je Aleksandar Vulin sposoban i koliko je uspešan u obavljanju posla kojim se bavi.Ono što ga posebno kvalifikuje jeste njegov uspeh u kontroli migrantske krize. Kada su svi govorili da to nije posao za njega, priznanje mu je odao ceo svet, priznanje je odato Srbiji upravo zato što je Aleksandar Vulin najviše radio naproblemu migrantske krize u Republici Srbiji. Jedino se Ministarstvo za socijalnu politiku Republike Srbije bavilo problemima migranata, u svim drugim državama su se bavila druga ministarstva.Nećemo odgovarati na neosnovane optužbe onih kojima su idoli neuspešni stečajni upravnici, kraljevi stečaji i oni koji su hvatani na izlasku iz ministarstva bežeći sa dokumentacijom.

Poštovana kandidatkinjo za mandatara, poštovani kandidati za ministre, uvažene kolege, vreme koje mogu da posvetim ovome je dosta kratko, tako da ću ja samo onaj deo u koji se razumem, a to je deo obrazovanja.Pre oko godinu dana imali smo uveravanje da će obrazovanje da bude popravljeno, da bude perjanica svega ovoga. Godinu dana kasnije sad u jednom sjajnom ekspozeu u jednom sjajnom ekspozeu koji smo čuli od gospođe Brnabić, čuli smo da je obrazovanje izuzetno važno. Ono što mi je jako žao, to je, mogu da vas razuverim da sve ove poteze koje je Ministarstvo prosvete napravilo u proteklih godinu dana ne vode u tom pravcu.Jedna od stvari koja je tačna, to je ovaj nacrt krovnog zakona u kome jasno stoji jedna od stvari – da je dualno obrazovanje deo srednjeg usmerenog obrazovanja, i ni na koji način ne vredi uvoditi nove, termine za nešto što nikad nije bilo i neće biti deo univerzitetskog obrazovanja.Usmereno obrazovanje je jedan jako veliki hendikep i ne ide u pravcu onoga što je predvidela Strategija razvoja Strategija razvoja obrazovanja Srbije do 2020. godine.Nažalost, mogu da kažem da ste danas spomenuli i Nacionalni prosvetni savet opet u lošem kontekstu, da je ono sprečilo da se uvede predmet informatika prošle godine. Prava istina je da je Nacionalni prosvetni savet, u želji da popravi stvar, odložio to za godinu dana dok se ne ispune uslovi. Dakle, dozvola je data ove godine. Čak ni ove godine nisu uslovi ispunjeni. Ove godine pre jedno dva meseca Nacionalni prosvetni savet je doneo odluku na osnovu uveravanja da će opremljenost škola biti dovoljno dobra da bi se takav jedan nastavni plan uopšte mogao sprovesti.Nažalost, ni to nije bilo dovoljno da se Nacionalni prosvetni savet ne stavi u loš kontekst. Ja mislim da je to jedna od jako važnih ustanova u Srbiji.U svakom slučaju, sve ove zakonske stvari koje smo do sada u najavi dobili bojim se da nisu u dobrom pravcu i da će biti sve gore i gore ovako kako se to razvija. Hvala vam najlepše.

Hvala.Poštovana predsedavajuća, poštovana gospođo Brnabić, poštovani kandidati za članove Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, značajno mesto u ekspozeu mandatara zauzimaju pitanja iz oblasti bezbednosti kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem planu.

a u kojima naši učesnici daju značajan doprinos i pokazuju visok nivo profesionalnosti i odgovornosti.Sigurni smo da će i ova Vlada Republike Srbije nastaviti višedecenijsko učešće naših snaga u brojnim mirovnim multilateralnim operacijama sa namerom da se ove aktivnosti u budućnosti prošire. Pored toga, Srbija aktivno učestvuje u borbi protiv međunarodnog terorizma, koji je veliki bezbednosni izazov na globalnom

Takođe, važno je napomenuti da su brojne inovacije u vojnoj i tehničkoj opremi dostigle nivo uspešnih vojno-industrijskih kompleksa u

su deo ovog uspešnog projekta i doprinose ne samo sferi odbrane, već i ukupnom privrednom rastu, zapošljavanju i izvoznoj aktivnosti naše zemlje.Ne treba zanemariti ni činjenicu da je u 2016. godini zabeležen rekordan rast izvoza naoružanja i vojne opreme od skoro 52 milijarde dinara, ili blizu 500 miliona dolara.

govorimo o bezbednosti na unutrašnjem planu, osim primarne uloge koju Vojska i policija imaju, a to je odbrana, očuvanje reda i mira, značajna je uloga i u humanitarnim aktivnostima, pre svega u pružanju pomoći stanovništvu i otklanjanju posledica velikih elementarnih nepogoda, kojih je usled globalnih klimatskih promena, nažalost, sve više. To je oblast u koju se, takođe, mora u kontinuitetu ulagati kako bi bili osposobljeni da pravovremeno i efikasno odgovorimo na sve izazove i rizike sa kojima se naši građani suočavaju.Imajući u vidu da tehnološki razvoj donosi nove bezbednosne izazove, veoma je važno da naša Vojska i policija budu tehnički i kadrovski opremljene, tako da mogu da odgovore na sve izazove, rizike i pretnje, posebno u sferi informacione bezbednosti. Činjenica je da digitalna bezbednost ne poznaje državne granice i zahteva intenzivnu odbranu, odbrambenu saradnju na globalnom nivou.Prethodna vlada je, po ovom pitanju, učinila značajan korak donošenjem Strategije razvoja informacione bezbednosti, što je i naša obaveza u procesu pristupanja EU. Verujemo Verujemo da će ova Vlada doneti i akcioni plan za sprovođenje ove strategije, čime će se napraviti još jedan korak ka daljem unapređenju celokupnog sistema u ovoj oblasti.Na u ovoj oblasti.Na kraju, SPS posebno podržava formiranje dva nova ministarstva - ministarstva za evropske integracije i ministarstva zaštite životne sredine, koja su nastala kao rezultat realnih potreba i sa strateškog i sa organizacionog aspekta.Formiranje ministarstva za evropske integracije Vlada daje dodatni impuls našem evropskom putu i potvrđuje strateški cilj naše zemlje, a to je punopravno članstvo u EU. Sa druge strane, podjednako je važno formiranje novog resora u oblasti ekologije, posebno imajući u vidu da se od svih propisa koje naša zemlja treba da usaglasi sa evropskim, 1/3 odnosi upravo na oblast zaštite životne sredine.Podaci pokazuju da je u Srbiji unapređena zaštita životne sredine, ali da bi se ona mogla ostvariti u punom kapacitetu uz korišćenje pretpristupnih fondova EU, zato je bilo neophodno formiranje posebnog resora. Ova oblast je veoma kompleksna i zahteva veoma visoke standarde održivog razvoja i racionalnog korišćenja svih prirodnih resursa. Usvajanjem ovakvog predloga Srbija pokazuje još veću odlučnost u nameri da odgovorno i posvećeno vodi poslove zaštite životne sredine, da poveća efikasnost u ovoj oblasti i poveća pregovaračku snagu u postupku evrointegracija.Na

Hvala